Prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda. To je – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju višegodišnjega Sporazuma o financiranju 2007. – 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, s konačnim Predlagatelj ovoga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili poštom, a prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnome postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitan postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske integracije. Izvješće odbora ste primili na sjednici, a amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i poštovani saborski zastupnici kratko ću obrazložiti prijedlog Zakona o potvrđivanju višegodišnjeg sporazuma. Ovim zakonom se potvrđuje višegodišnji sporazum o financiranju između komisije europskih zajednica i Vlade Republike Hrvatske koji je potpisan 24. srpnja 2009. godine. Zašto je ovaj zakon vrlo važan za nas, posebice za područje poljoprivrede? Zato što je on osnova za bespovratno korištenje financijskih sredstava koja će se koristiti u sklopu programa "IPA - komponenta 5 ruralni razvoj". Višegodišnji sporazum o financiranju za razdoblje 2007. – 2010. godina određuje uvjete potrebne za isporuku pomoći Europske zajednice, pravila i postupke u vezi s isplatom vezanom uz ovu pomoć kao i uvjete pod kojima će se upravljati tom pomoći.

75% te vrijednosti osigurava EU, a 25% proračun RH. Sredstva su osigurana u našem proračunu od 2009. godine pa do 2013. godine. Što je važno naglasiti? Ako uzmemo u obzir raspoloživa sredstva za ovu godinu za našu poljoprivredu, a to znači sredstava od gotovo milijardu kuna iz državnog proračuna za poljoprivredu u ovoj godini onda možemo reći da su to dosada najveća sredstva raspoloživa za poljoprivredu u hrvatskoj povijesti. Nadamo se da ćemo to zajednički uspješno, ta sredstva iskoristiti. Predlažemo da se ovaj zakon kako je rečeno donese po hitnom postupku. Zahvaljujem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda Onda otvaram raspravu. Idemo po klubovima. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Danijel Mondekar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče. Ja ću zaista biti 5 minuta kratak, SDP naravno, mjerite 5 minuta. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona naravno jer svaka kuna, svaki euro koji može doći je dobrodošao Hrvatskoj. U 2010. godini EU će na razini naravno cijele unije financirati tisuće i tisuće projekata sa gotovo 75 milijardi eura kad se naravno gledaju svi fondovi i koja država na kraju krajeva ne bi htjela jedan dio novaca za svoje potrebe projekta dobiti iz znači EU, zajedničkog proračuna. Ovdje zapravo podržavamo prijedlog zakona od kojeg direktnu korist imaju poljoprivredni poduzetnici i nadamo se jedinice lokalne samouprave. Na kraju krajeva iz cijelog programa IPA, upravo 5 komponenta IPARD i 2 komponenta kroz koje idu prekogranična suradnja su one 2 koje omogućavaju da građani ove Republike, naše države na svojoj koži u pozitivnom smislu osjete prednosti EU jer se konkretno projekti sami rade na području recimo općine, gradova Ovdje se ta prednost mjeri kod IPARDA milijarda kuna, ukupno gotovo milijarda kuna. Ja neću previše pričati o mjerama, vi znate da mjere mogu biti u samom stočarstvu, u voćarstvu, u vinogradarstvu, u uljarstvu, od samog uzgoja, skladištenja do mini uljara, mini klaonica itd., da ne govorim previše. Ovdje je također bitna mjera 3 koja će omogućiti jedinicama lokalne samouprave da sufinanciraju izgradnju ako se ne varam kanalizacije, cesta i mini toplana. Dakle, ta mjera je izuzetno bitna za jedinice lokalne samouprave. Dugoročne prednosti kada pričamo o IPARDU općenito, o IPI ima zaista puno. IPA nas uči i priprema naravno za strukturne fondove. Vi kada gledate poljoprivrednu politiku EU shvatit ćete da gotovo pa ukupnog proračuna EU na neki način vezano uz poljoprivredu što uz direktno poticanje razvoja poljoprivrede, ali bome i ono što smo već pričali u Saboru i kao socijalni ključ za male poljoprivredne poduzetnike tako i naravno kao što sad vidimo iz ovog primjera i za same jedinice lokalne samouprave. Mi imamo još malo vremena, ali svejedno još uvijek ga imamo da se dokraja pripremimo jer mi moramo stvoriti jake kapacitete agencije za IPARD. Nama moraju ojačati kapaciteti jedinica lokalne samouprave. Neki su sada spremni recimo već za mjeru 3, neki još uvijek nisu spremni za mjeru 3. Ne smije nam se nikako nikako nam se ne smije dogoditi sudbina ako se ne varam unutar SAPARDA isto tako mjera koja je bila vezana za jedinice lokalne samouprave gdje su zapravo upravo gradovi i općine puno izgubili jer neke poslove nismo napravili na vrijeme. Znači to se nama sa IPARDOM naprosto ne smije dogoditi. Znači ojačati kapacitete lokalnih agencija i naravno pružiti svu moguću pomoć poljoprivrednicima i jedinicama lokalne samouprave. Kroz edukacije, ali i kroz financijsku pomoć koja može ići kako bi se što više novaca povuklo, kako bi naši poljoprivrednici profitirali, kako bi jedinica lokalne samouprave profitirala. Dakle, na kraju mi ćemo podržati ovaj zakon i mislim da je 5 min isteklo. Hvala vam puno. Hvala lijepo, 4,5 minute su prošle. Sada je na redu Klub zastupnika HSS-a. Poštovani zastupnik Zdravko Kelić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Vlada Republike Hrvatske je s Komisijom Europske zajednice sklopila sporazum o pravilima za suradnju u vezi sa financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente 5 instrumenta predpristupne pomoći kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu i upravljanje programom IPARD. Taj je sporazum neophodan preduvjet za pokretanje provedbe mjera i sporazuma instrumenta pomoći standardnog sadržaja na temelju kojeg se mogu realizirati odobrena sredstva te je predviđen za sklapanje sa svim zemljama primateljicama ovoga oblika financijske pomoći. Njime se određuje tehnički, pravni kao i administrativni okvir u kojem će se provoditi mjere financirane u RH iz instrumenta predpristupne pomoći IPA te je uređeno da se financijske obveze koje nastaju za RH podmiruju podmiruju u skladu sa odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna tijekom godina u kojim će se IPARD provoditi. Program IPARD je predviđen za razdoblje od 2007. do 2013. godine. No u trenutku ulaska u Europsku uniju njegovo korištenje se prekida. Temeljem pravila provođenja na prijedlog Odbora za praćenje programa nakon odobrenja Europske komisije državi korisnici cesta može se odobriti njegovo provođenje po pravila ... što znači da se od tekuće godine u periodu od sljedeće 3 godine također mogu koristiti dogovorena sredstva o čemu treba voditi računa pri planiranju sredstava državnog proračuna rezerviranih za provedbu programa. Ukupno je za ruralni razvoj unutar IPARD programa locirano 184, 37 milijuna eura čime će se omogući usklađivanje ne samo poljoprivrednog sektora s pravnom stečevinom Europske unije, već i prilagodba drugih korisnika u ruralnom području Naime, ovim sredstvima omogućit će se unaprjeđenje poljoprivrednih gospodarstva, obrta ili trgovačkih društava ali isto tako i onih kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost. Uz to jedan od ciljeva mjera unutar IPAR programa je i zadržavanje mladoga stanovništva u ruralnom području što je važno zbog smanjenja negativnih posljedica depopulacije s kojom se Hrvatska suočava već nekoliko desetljeća. Naime, teško da je moguće mlade ljude zadržati tamo gdje se ne mogu zaposliti i zarađivati za život. A poticanjem gospodarskih aktivnosti u ruralnom području upravo to će se omogućiti. S druge strane razvoj poljoprivredne proizvodnje doprinosi razvoju drugih djelatnosti a posebno je važno podizati kvalitetu proizvoda. Također cilj provođenja IPARD programa je jačanje administrativnih kapaciteta kako bi se usvajanjem dodatnih vještina što bolje koristila sredstva koja će Hrvatskoj biti na raspolaganju ulaskom u Važno je istaknuti da će se ovim programom, te uz sredstva predviđena proračunom osigurati do sada najveća raspoloživa sredstva za poljoprivredu što će zasigurno doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje koji je u situaciji kada cijena hrane na svjetskom tržištu rastu nesumnjivo potreban. Isto tako pridruživanjem Europskoj uniji našim poljoprivrednicima otvorit će se brojne prilike, te se nadamo da će ovakvu vrstu potpore oni to znati kvalitetno i dobro iskoristiti. Zbog svega ovog navedenog Klub zastupnik Hrvatske seljačke strane će i podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. I posljednji klub koji se prijavio za ovu raspravu je klub HDZ-a, poštovana zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo pred nama je ovaj prijedlog zakona u svakom slučaju čuli smo već puno o njemu do sada. Znamo da je 25. veljače 2008. godine Komisija europskih zajednica usvojila IPARD program za Hrvatsku, a to je komponenta 5 Svakako je neophodno da Komisija europskih zajednica i Vlada sklope sporazum kako bi se odredili uvjeti potrebni za dodjelu pomoći Europske zajednice i pravila i postupci. Ono što je vrlo važno ovdje naglasiti, a to je da će se dodjela vršiti prema decentraliziranom modelu, što podrazumijeva da nadležne institucije provode program, da postoje upravna tijela provedbene agencije za ovu komponentu. Ono što je važno reći tu je da se radi o gotovo milijardi kuna. Ukupna vrijednost je 999 milijuna 369 tisuća. 75% sredstava za razdoblje od 2007. do 2010. godine iznosi 749 milijuna 527 tisuća, a ostatak od 25% sredstava treba dodijeliti iz proračuna Republike Hrvatske i to po godinama kao što smo već čuli od državnog tajnika. Ono što je važno još reći to je da se ovim jačaju bitno poljoprivredna gospodarstva, da je izravan utjecaj na demografsku sliku hrvatskog sela će se dogoditi putem ovih sredstava. Isto tako jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi, općine i županije će imati direktnu korist od ovih sredstava i posebno čuli smo radi se ovdje o mjeri tri, koja omogućuje gradovima i općinama da se uključe i u infrastrukturne projekte, a i naravno što je najvažnije naglasiti to je korist za male poljoprivredne poduzetnike. Ono što treba i ovdje reći je činjenica da treba jačati kapacitete jedinica lokalne samouprave. Na tome svi radimo, da treba jačati kapacitete lokalnih razvojnih agencija, najveći akcent je na edukaciji kako bi cijela Hrvatska iz ovoga profitirala. Ali ovo je možda prvi puta da će se osjetiti direktna, konkretna pomoć na terenu i da će naši građani posebno poljoprivrednici ovdje i mali poduzetnici shvatiti što to znači direktna korist od sredstava od Europske unije. Naš klub, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj prijedlog zakona, a posebice iz razloga što je za napomenuti da su ovo u 2010. godini najveća raspoloživa sredstva dodijeljena za poljoprivredu u novije vrijeme, odnosno od kada je Hrvatske države. A zbog čega je važno? Zbog toga što sami znamo da cijena hrane na svjetskom tržištu raste svakog dana, pa je vrlo važno da imamo razvijena domaća poljoprivredna gospodarstva i da proizvodimo hranu na vlastitu tržištu. Još jedanput podržavamo prijedlog ovog zakona. **Mimica, Neven Hvala vam lijepa. I imamo još jednu pojedinačnu raspravu, riječ ima poštovana zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Europska komisija dostavila je nacrt teksta sporazuma kojim bi se omogućilo znači pružanje financijskih sredstava Europske unije u okviru programa IPA komponenta pet ruralni razvoj. Podsjetit ću da je IPA instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. do 2013. koji zamjenjuje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD a uspostavljen je uredbom Vijeća Europske unije broj 1085/2006 a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje i za sve zemlje korisnice iznosi 11,5 milijardi eura. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine Europske unije te priprema za korištenje strukturnih i kohezijskog fonda. Podsjetit ću također da je Republika Hrvatska korisnica svih komponenti IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo Europske unije i zato je osiguran iznos od 589,9 milijuna eura od čega komponenta za ruralni razvoj kao nastavak programa SAPARD čini 18% tog iznosa. Komponenta za ruralni razvoj podupire pripremne aktivnosti za sudjelovanje u zajedničkoj poljoprivrednoj politici te ruralni razvoj. Detaljnija pravila suradnje utvrđena su zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Vlada Republike Hrvatske i komisije u okviru komponente 5 IPARD iz 2008. godine. Napravljene su su i naknadno odobrene i izmjene i dopune IPARD programa. I sada u cilju provedbe programa potrebno je da Vlada Republike Hrvatske i komisija Europskih zajednica znači sklope sporazum kako bi se odredili uvjeti za dodjelu pomoći, pravila i postupci u vezi s isplatom i što je ne manje važno pod kojim će se uvjetima upravljati tom pomoći. Ukupna vrijednost programa IPA komponente 5 ruralni razvoj u razdoblju 2007.-2010. iznosi nešto manje od milijardu kuna. 75% sredstava odnosno oko 750 milijuna kuna osigurava Europska unija a Republika Hrvatska ostatak od 25%. Upravo osiguranje dostatnih sredstava financiranja uvjet koji moramo ispuniti za povlačenje EU sredstava. Izvršavanje sporazuma zato i zahtijeva dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. Osnovni cilj donošenja ovog zakona je dakle urediti financiranje programa IPARD. Iako je IPARD program predviđen za razdoblje od 2007. do 2013. i on se on se prekida u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Odbor za praćenje uz suglasnost Europske komisije omogućio je državi korisnici korisnici programa mogućnost korištenja prethodno odobrenih sredstava po pravilu N plus 3 što držim da je izuzetno dobro. Držim da je i ovom prilikom dobro istaknuti da je u listopadu 2009. godine Europska unija prihvatila financijski paket za Republiku Hrvatsku u iznosu od 2,2 2,2 milijarde eura. To je čak dvadeset puta više nego što Republika Hrvatska prima kroz predpristupni fond IPA u posljednje dvije godine. Da bi uspješno iskoristili ta sredstava potrebno je ozbiljno završiti pripreme koje se u prvom redu odnose na profesionalizaciju i osposobljavanje ljudi koji bi se bavili ugovorima, natječajima, nadzorom nad sredstvima fonda ali moramo ubrzati i pripreme za projekte koji moraju biti spremni U ovom trenutku velika je odgovornost dakle upravo na nama da odredimo prioritetna područja i da selektiramo projekte. To je teži dio posla ali se moramo i i krajnje je vrijeme da se uhvatimo u koštac i s time. Stoga i ovom prilikom pozivam da što bolje iskoristimo i ostale komponente IPA-e posebno komponente 1 pomoću tranzicije i izgradnje institucija i komponentu 4 razvoj ljudskih potencijala. Evo zaključit ću. Dakle, pred nama je posao, trebamo dobro organizirati državnu upravu. Prostora imamo, vremena još uvijek imamo radi što efikasnijeg korištenja fondova, ali što je još značajnije pripremiti se za novo funkcioniranje jer ulaskom u Europsku uniju Hrvatska će na dnevnoj osnovi sudjelovati u kreiranju zajedničke europske politike i zato moramo biti spremni. Hvala. **Mimica, Neven Sada će predstavnik predlagatelja državni tajnik Josip Kraljičković imati završnu riječ. Izvolite. Poštovani saborski zastupnici. Zahvaljujem se na vrlo korisnoj i poticajnoj raspravi iz koje se može čitati da dajete punu podršku predloženome zakonu a i aktivnostima koje poduzima Ministarstvo poljoprivrede. Samo bih još ukratko vas upoznao da je raspisan natječaj za prve dvije mjere, mjeru 101 i 103, da je natječaj otvoren do 4. ožujka ove godine. A također o svim informacijama bitnim za provođenje IPARD programa tiskane su brošure, leci, radio, TV spotovi, pa imamo i ovakve zgodne vodiče koji se mogu dobiti na svim mjestima gdje se o poljoprivredi ili gdje se nalazi naša služba poljoprivredno savjetodavna ili hrvatska poljoprivredna agencija. Također, na našoj web stranici se mogu dobiti detaljne informacije o svim poduzetim aktivnostima i svemu što je važno za provedbu programa. Mi smo ovdje dobili jedan amandman. U ime predlagača prihvaćam amandman Odbora za zakonodavstvo i zahvaljujem svima na raspravi. Hvala vam lijepa. Čuli smo da predlagatelj prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo čime on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. I ja ovim zaključujem raspravu, a glasovat ćemo o ovom konačnom prijedlogu kada se za to steknu uvjeti.